Моля народните представители да заемат местата си. Заседанието продължава.

Уважаема госпожо председател, да предложа на пленарната зала да се върнем на въпроса, поради който се наложи отлагането на гледането на закона. Става дума

вчера приехме промени в чл. 38, съгласно които предложения за назначаване, освобождаване и повишаване в длъжност на магистрати да бъдат правени от заинтересования съдия, прокурор и следовател, както и от административния ръководител. С оглед на това стигнахме до заключението, че трябва да бъде подкрепено предложението на народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова в § 66. Но тъй като § 66 по вносител е инкорпориран в § 65, за промените в чл. 189 се получи това несъответствие.

Предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„Ако няма кандидат за съответната длъжност, предложение може да направи административният ръководител на съответния орган на съдебната власт”. 2. Създава се ал. Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват по реда на ал. 4 не по-малко от 14 дни преди датата на провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за недопускане. В 3-дневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.”

52 и 53. Господин Ципов, ако разполагате с текста, дайте го на господин Корнезов, за да може да съобрази това, което предложихте. Уважаеми колеги, тъй като комисията взе решение да се запази действащата редакция на чл. 191, ще се опитам да внеса необходимите разяснения по какъв начин ще се направи съответната промяна. Действащият текст на чл. 191 урежда възможността за кандидатстване за заемане на длъжност в съдебната власт. Алинея 1 на чл. 191 гласи: „(1) Кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1 може да е съдия, прокурор и следовател, който има стажа по чл. 164 за обявена свободна длъжност.” Алинея 2 гласи: „(2) Кандидатът подава документи във Висшия съдебен съвет.” Алинея 3 гласи: „(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите на всички кандидати.” Алинея 4 гласи: „(4) Списъкът на всички кандидати се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.” Идеята е следната: във връзка с приетата редакция на чл. 38, която вчера дискутирахме и приехме, да се запише възможността, когато няма кандидати, които са подали документи за съответния конкурс, да има възможност да бъде направено предложение от съответния административен ръководител в съответния орган на съдебната власт. Мислим, че по този начин ще се получи тази желана от нас симетрия в текстовете по отношение на предложенията във връзка с атестирането и в текстовете по отношение на конкурсите. Господин Стоилов. Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! С направеното предложение аз получавам отговор на половината от въпроса, който зададох преди един или два дни. Въпрос, който нямаше отговор в закона. Виждам, че с известно закъснение мнозинството е размислило и предлага част от отговора на този въпрос. Но остава другата част от моя въпрос: ако няма кандидат за ръководител в съда, тогава кой административен ръководител ще направи това предложение? Случаят е особено актуален със специализираните наказателни съдилища. Аз знам, че в България досега като че ли не е имало случай да няма кандидати за някаква началническа длъжност. Много от тези кандидати, които охотно се кандидатират за тях, след време, когато ситуацията вече не изглежда толкова привлекателна, са обяснявали, че те е трябвало да вършат нещо, което не е било точно в съответствие с техните убеждения или с тяхната възможност да изпълнят възложената им работа, но това не е попречило да проявяват една по-голяма въздържаност, критичност към своите качества, когато е трябвало да заемат длъжността. Така че практически едва ли ще възникне такава ситуация някой достатъчно висок пост да остане без желаещи да бъде зает. Пак казвам, при българските условия дори кандидатите обикновено са изобилствали в по-голяма степен, отколкото е в състояние на бъдат удовлетворени техните самооценки. Но все законът не може да съдържа официален отговор на тази хипотеза кой ще предлага ръководителите, когато не става дума за прокуратурата, за следствените служби, а за съда и особено в случая със Специализирания наказателен съд. Пак казвам, сигурно вие ще препоръчате на някой подходящ човек да се самокандидатира за тази длъжност и вероятно ще се намерят такива. Но да допуснем, че към момента на обявяването на тази процедура няма кандидати, законът не ни дава отговор как това ще стане. Вероятно този орган няма да остане продължително време без свое ръководство. Благодаря ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Други народни представители? Госпожо Попова, заповядайте.

За какво става дума? Става дума за един от най-важните детайли в съдебната реформа, а именно въвеждане на тотално конкурсно начало при назначаването и повишаването на магистрати в съдебната система и хора, които кандидатстват отвън за съдебни и прокурорски длъжности. Какво имаме предвид в § 66? Това е едно отклонение от правилото за тотално конкурсно начало само и единствено в случаите, когато за малки населени места прокуратури и съдилища, не са се появили кандидати за съответните съдебни длъжности, казани общо. Иначе принципът е единен – конкурсно начало. Ако за административни ръководители не се явят кандидати на един обявен конкурс, след това също се обявява конкурс. Няма никакъв проблем свободните места, и сега е така,

места не се намерят хора, които да пожелаят да се кандидатират да станат съдии и прокурори, тогава административният ръководител ще може да предложи. Това е идеята и тя е развита последователно, за да може безпрепятствено да се появят и да се назначат хора във всичките – и в малките съдилища, и в прокуратурите в страната. Извеждаме тази малка възможност – да има

Това не е в правомощията на председателя на Върховния съд, но какъв е проблемът да се избере един човек за изпълняващ длъжността временно? Как във Висшия съдебен съвет си избират най-високите нива? Вие смятате, че има пропуск в уредбата, че да не може да бъде назначен председател на специализирания съд ли? Аз мисля, че такова нещо няма да се случи. от КБ.) Вижте, не може всички житейски хипотези да бъдат уредени в закона. След като сме приели за основен принцип конкурсното начало, ние трябва да знаем, че когато се обявят свободните места, конкурси ще се провеждат и ще се обявяват, докато се намерят кандидати и докато бъдат избрани хора. Аз не виждам как от 3, 4 или 5 хиляди души съдии и прокурори в държавата няма да се намерят кандидати, които да участват в конкурс, за да поведат специализирания съд или специализираната прокуратура. Господин Стоилов, тази разпоредба с § 66 можеше и да я няма въобще и в закона да остане тоталното конкурсно начало като единствен принцип и единствен начин за попълване на местата на съдебните длъжности, на административните длъжности и на ръководните длъжности в съдебната система. Това е един практически подход, до който ние сме стигнали, разсъждавайки за невъзможността понякога да се намерят хора за малките населени места, за районните прокуратури, за районните съдилища. Това е отклонението. Конкурсното начало, както е предложено от правителството като основна форма за назначаване и за издигане в йерархията на съдебната система – сега с това гласуване и с тази поправка, се спазва безусловно. Мисля, че Мисля, че ако нея я нямаше и бяхме оставили само конкурсното начало, този дебат може би пак щеше да бъде воден или какво? или какво? Преди години имахме единствено и само конкурсно начало за назначаване и за повишение в системата на съдебната власт. Тогава нямаше никакви проблеми. Аз също съм се явявала на конкурс за прокурор във бяхме толкова много, че трябваше да бъдат образувани от Висшия съдебен съвет не една, а няколко комисии, за да можем да бъдем изпитани. Няма шанс в съдебната система да няма кандидати, много хора. В съдебната система има много съдии и прокурори и винаги има хора, които желаят да израстват кариерно и да застанат на ръководни длъжности, а има и много хора, които заслужават да получат това. Така че ако бяхме говорили само за конкурсно начало, тогава този въпрос нямаше да бъде поставен.

Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо министър, внимателно Ви слушах, но да си призная не разбрах това, в което искахте да ни убедите. Създавате специализирания съд или извънреден съд, казвате го специализиран – на първо ниво, и на второ ниво – апелативен специализиран съд. Нали е така? Засега няма такива. И сега въпросът е: вероятно ще има кандидати!? Шансът да няма председател на апелативния или на по-долния е малък, но все пак съществува. Господин Янаки Стоилов и аз Ви задаваме въпроса: ако няма кандидат за конкурс за председател на апелативния, респективно на

няма по-висш ръководител, защото той сега се създава. Няма по-високо стоящ ръководител, който да може също да предлага. И да не увиснете утре, другиден с един проблем?! От тази трибуна ще кажа, че един истински съдия, който се смята за юрист и съдия, никога няма да отиде да правораздава или да се кандидатира в този така наречен специализиран съд, защото ще бъде под достойнството му. Но да оставим това. (Реплики.)

Имам да кажа две изречения с оглед конкретния въпрос, който задават господата. Този специализиран съд и въобще тази специализирана структура не е извън съдебната система. Този специализиран съд на първо ниво е подчинен на Апелативния съд, а Апелативният съд е е подчинен на Върховния съд. (Реплики от КБ.) Ако не може да се избере председател на окръжно ниво, ще го посочи председателят на апелативния, а ако няма председател на апелативния, ще го посочи председателят на Върховния касационен

Тази система не е извън системата на всички останали съдилища. Други народни представители, които желаят да участват в разискванията? Няма. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Ципов за редакция на § 66, който става § 62 в номерацията по доклада, с уговорката, че това ще доведе до преномериране на параграфите по доклада, за което ще се следи при окончателното изготвяне на

Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 112. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Любен Корнезов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 112 да бъде отхвърлен. Те са гласувани, господин Миков. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 111 по вносител. Това е в подкрепа предложението на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов. Комисията е възприела техните аргументи.

Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 112 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 112, съгласно предложенията на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов.

се добавя „или лицето изтърпява дисциплинарно наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска професия”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става параграф със съответната нова номерация.

не са приети. Подлагам на гласуване

Благодаря Ви, госпожо председател. Гласувах против, защото става въпрос за хипотезата, при която има единствен кандидат, който е работил като държавен съдебен изпълнител повече от 5 години и се назначава на длъжност без конкурс. Сега се добавя втора алинея, в която се казва, че без конкурс не се назначава лице, на което е било наложено дисциплинарно наказание – уволнение, но излиза, то може да участва в конкурс. Значи, уволнен е дисциплинарно и единствено няма да ползва леката хипотеза „без конкурс”, но с това с това решение се дава възможност на дисциплинарно уволнени лица да заемат длъжността, само че след конкурс. При едно тълкуване на тези текстове така излиза. Не може с дисциплинарно уволнение

269 гласи, че в случай, че е налице единствен кандидат, който е работил като държавен съдебен изпълнител повече от 5 години, той се назначава на длъжност без конкурс. Новото, което предвижда текстът на вносителя е, че тази алинея не се прилага, когато на лицето е било наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тоест, няма да бъде назначен без конкурс, защото е дисциплинарно уволнен и въобще не може да стигне до този пост, господин Миков. Елементарно тълкуване на две алинеи, взаимно свързани една с друга.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 125, който става съответния параграф с новата номерация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложение на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

за § 125, който получава нова номерация по доклада на същата.

Христо Бисеров и Любен Корнезов да отпаднат съответните параграфи, като комисията не подкрепя текстовете на вносителите и предлага параграфи от 126 до 131 включително да бъдат отхвърлени.

Няма. Гласуваме § 97 по доклада на комисията, който ще получи нова номерация в окончателния вариант на закона.

Комисията не подкрепя двете предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 132, който става параграф със съответната нова номерация, като по доклада е § 99: „§ 99. В чл. 304, ал. 1 се изменя така:

военно-апелативен, окръжен, специализиран наказателен и административен съд, от апелативен, военно-апелативен, окръжен и военно-окръжен прокурор, от ръководителя на специализираната и на апелативната специализирана прокуратури, както и от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет и от съответната съсловна организация.” Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов за отпадане на § 132, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 132 по вносител, който получава ново съдържание по доклада и номерация. Гласували

чл. 307 се правят следните изменения: 1. В ал. 4, т. 3 думите „Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите” се заменя с „Кодекса за етично поведение на българските магистрати”. 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Освен за нарушенията по ал. 4 дисциплинарна отговорност се носи и от:

Изказвания? Няма. Гласуваме § 135 по вносител в редакцията му по доклада на комисията за промени в чл. 307, който ще получи съответна номерация в окончателния доклад.

По § 138 има предложение за отпадане от господин Корнезов. По § 139 има предложение за отпадане от господин Корнезов, подкрепено по принцип. Комисията не подкрепя текстовете за параграфи 136, 137, 138 и 139 и предлага да бъдат отхвърлени. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване отхвърлянето на параграфи 136, 137, 138 и 139 по вносител

Корнезов, подкрепени от комисията. Комисията не подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 140, 141 и 142 и предлага да бъдат отхвърлени. Ан блок подлагам на гласуване отхвърлянето на параграфи с номера 140, 141 и 142 по предложение на комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак и Митхат Метин за отпадане на § 143, което предложение комисията не подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя. прекратете гласуването.

Изказвания? Заповядайте, господин Стоилов.

госпожо председател. Госпожо министър, искам просто да ви обърна внимание. Става дума за главния секретар на Прокуратурата, на Върховния Главният секретар е един администратор, нищо повече. Той дела не гледа, нито има право да гледа дела. Той не е съдия, нито е прокурор. Плюс това, за да бъдеш главен секретар не е необходимо да имаш юридическо образование. Нали е така?

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 149, който става параграф със съответната номерация по доклада.

358б: „Чл. 358а. (1) Съдебните служители могат да бъдат поощрявани с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. (2) Отличията са: 1. служебна благодарност и грамота; 2. предсрочно повишаване в ранг. (3) Наградата в размер до основното месечно възнаграждение е: 1. парична; 2. предметна. (4) Отличието може да бъде съчетано с награда. Чл. 358б. (1) Съдебните служители могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси. (2) Организациите по ал. 1 не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.”

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 151 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 108.

Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и на Националния институт на правосъдието, субсидиите от Министерството на финансите, разходите за издръжка на органите на съдебната власт, както и преходния остатък, с изключение на разходите, които по силата на този закон се определят по бюджета на Министерството на правосъдието. (4) Неизпълнението на приходите от бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на допълнителната субсидия от централния бюджет.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин председател, правя предложение за прегласуване на предложението на народния представител Христо Бисеров. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Грешката е моя, уважаеми колеги, неправилно подходих към докладването на текста. Комисията не подкрепя предложението на народния представител Христо Бисеров. Моля, гласувайте.

Изказвания? Господин Ципов, заповядайте. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, става дума за Инспектората към министъра на правосъдието. Аз смятам, че можем да подобрим редакцията по вносител, тъй като от нея отсъстват предложенията, свързани с държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания. С оглед на това, уважаеми господин председател, за протокола – оттеглям моето предложение за за протокола – оттеглям моето предложение за отпадане на § 152 и призовавам залата да подкрепи текста на вносителя, като е необходимо в него да бъдат направени съответните редакции, в които да бъдат допълнени в правомощията на Инспектората дейностите, свързани с контрола върху държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания. С оглед на това, господин председател, да ви предложа една редакция на § 152, който става § 110, със съответната нова номерация и да се запише под предложението на вносителя по § 152: „Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 152, който става § 110, със съответната нова номерация:

проверява дейността на държавните и частни съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, включително дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела, делата по вписванията и обобщава и анализира практиката по тези дела; 2. съхранява и обобщава информацията за образуването, движението и приключването на изпълнителните дела на държавните и частните съдебни изпълнители и на делата по вписванията; 3. проверява дейността на длъжностните лица по регистрацията по Закона за търговския регистър; 4. проверява и анализира дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси; 5. подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, както и за изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления; 6. осъществява текущ контрол за правилно организиране и провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност; 7. извършва организационно-техническата дейност, необходима за обезпечаване на взаимодействието между министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет; организира и координира наблюдението по прилагането на нормативните актове, свързани със съдебната система, и изготвя периодични доклади до министъра на правосъдието за обобщаване на резултатите от наблюдението;

Господин председателю, това вече прекрачи моето мълчание. Вижте доклада, който ни е раздаден, който го имате, предполагам.

Колегата е предложил да отпадне – комисията е гласувала да отпадне. Тук ни се чете не чл. 374, а чл.

Член 74 от нашия правилник, ако говорим, е само за редакционни – това при всички случаи не е редакционно. При всички случаи! Не искам да издребнявам, но не може така. Поне да бяхте ни раздали текста. Сега за пръв път го чувам и искате да го гласувам.

ЦИПОВ: Уважаеми господин Корнезов, Вие гледате следващия параграф.

на законопроекта, призовавам залата да бъдат приети предложенията на вносителя за правомощията на Инспектората към министъра на правосъдието,

това е единственото, което съм си позволил да направя като редакция, отново повтарям, колеги, на текста на вносителя! Благодаря.

Сега, уважаеми колеги, отиваме на § 153 и по същия начин аз ще оттегля предложението си за отпадане на този параграф, като ще ви призова да подкрепим

Главният инспектор и инспекторите се назначават от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс по Закона за държавния служител. (3) За главен инспектор може да се назначи лице, което има най-малко 12 години юридически стаж, а за инспектор – най-малко 8 години юридически стаж. (4) Времето,

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията, с което се предлага § 155 да бъде отхвърлен.

Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! В този параграф се предвижда при определянето на вещите лица да отпадне прилагането на принципа на случайния подбор. Знам, че в практиката понякога съществуват затруднения заради ангажираност на вещите лица, във връзка с това, че те не са изготвили експертизи. Вероятно поради тези практически съображения, за улеснение, се предлага да отпадне посоченото изискване, но тези мотиви едва ли надделяват над условията, при които трябва да се осигури максимална обективност на процеса. тя се отнася не само до решаващия орган – до съда, защото съдът в почти всички случаи се позовава на специалната компетентност на лицата, които са назначени. В тази ситуация съдиите, било поради обективна невъзможност да направят своя преценка или дори поради силата на инерцията да се предоверяват на заключенията на вещите лица, всъщност вещите лица могат в голяма степен да определят изхода от един процес. Тази тема е актуална и в момента, затова аз ви обръщам внимание, че не би следвало да отпада изискването, освен магистратите по едно дело да бъдат определяни на принципа на случайния подбор, същото обективно да бъде правено и за вещите лица. Иначе при подбора на вещите лица може да се повлияе на изхода на делото – нещо, което не би могло да се прави дори при определянето на магистратите, които трябва да решават въпросите. Затова подкрепям предложението този текст да отпадне и да се запази досегашното изискване за прилагане на принципа на случайния подбор при назначаването на вещите лица. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ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 И аз не мога да разбера аргументите, с които комисията не е подкрепила това предложение, както е направила за много от другите негови предложения. Става въпрос наистина за една гаранция, подобна на гаранцията при случайното разпределение на делата в съда. Уважаеми колеги, ако отпадне случайният подбор на вещите лица, това веднага води след себе си почти необоримите подозрения, че вещите лица ще бъдат избирани по критерии, които биха се харесали на органа, който възлага експертизата, тоест вещи лица по поръчка. За определени експертизи ние ще имаме привилегировани вещи лица, които по принцип ще дават онези експертизи, които са желани от органа, специално в досъдебното производство. Дори може да се стигне до хипотези, при които, например, и петорна съдебно-медицинска експертиза, излъчена по избора на прокуратурата, например, на разследващите органи, да установи, че например, бебето в Горна Оряховица не е мъртво родено, а е било живо. Нали разбирате за какво става дума, когато ние даваме абсолютно право на органа, който възлага експертизата, да си избира сам

неправомерни практики от страна най-вече на органите на досъдебното производство, е въведено изискването за случайния подбор. Затова, уважаеми колеги, аз ви моля наистина да подкрепите това предложение. Нека да си остане текстът, така както е в момента в Закона за съдебната власт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желания за реплики? Заповядайте, господин Анастасов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Казак, принципът на случайния избор, така както е посочено в този текст, няма нищо общо с това как се определят магистратите и вещите лица. Явно не сте запознати и мисля, че и господин Стоилов не разбира начина на ситуиране на вещите лица на списъците, които се изготвят към съответните съдилища. Този принцип, който беше въведен, е отчетен, включително мисля, и от Министерството на правосъдието, като абсолютна грешка, защото той повече бели направи, отколкото помогна на магистратите да получават точни, навременни и правилни експертизи. Ще Ви кажа само едно нещо – ако имате двама специалисти златари във Вашия град, как ще направите тройна експертиза на случаен подбор?

знаете ли кога ще дойде от Видин някой лекар да Ви направи експертиза, или да Ви даде заключение? Просто нещата са тотално объркани. Мисля, че това е едно много своевременно предложение. Ще трябва да дадем възможността все пак единствено съдията да може да прецени кое вещо лице му е необходимо, с оглед на неговите качества.

заповядайте, господин Казак. ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря. Уважаеми господин Анастасов, следващата алинея втора на чл. 396 дава отговори на проблема, който Вие повдигнахте. Той гласи: „При необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък.” (Реплики.) Е, как ще е различно? Това решава проблема с двамата златари, когато ни трябват трима. Това е, което дадохте като пример. Вашите аргументи по никакъв начин ни можаха да ме убедят, че премахването на изискването за случайния подбор няма да засили подозренията на избирателност и

Ние станахме свидетели, например, при случая с лекарите от Благоевград, на това как вещо лице, което въобще не е специалист в тази област, даде абсолютно грешна експертиза, заради която двама изтъкнати хирурзи от благоевградската

Именно за да се избегнат подобни грешки, за да се избегнат подобни подозрения, както в съда, така и тук, е въведен този принцип. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други изказвания има ли? Господин Анастасов, заповядайте за изказване. Господин Казак, изобщо не Ви е ясна процедурата как се определят вещите лица, само това ще Ви кажа. Тази втора алинея, която цитирате, касае съвсем различни случаи.

от недобросъвестни лица. В момента Вие обидихте може би стотици, десетки хиляди експерти, които са работили за тези съдилища, господин Корнезов е тук, които са давали абсолютно верни и точни заключения по експертизи. Това дали ще бъдете определен на случаен принцип, или ще Ви избере магистратът, не е толкова важно. Въпросът е, че по начина, по който беше прието досега и се работеше, създаваше изключителен проблем на магистратите в съдилищата. Сега знаете ли как го правят, за да спазват този принцип?

Благодаря. Уважаеми господин Анастасов, може и да не съм наясно с практиките, които магистратите правят, специално съдиите, за които Вие споменахте, моето изказване беше по-скоро насочено не към съдиите, а към прокуратурата – тогава, когато тя възлага експертизите. В моето изказване по никакъв начин не се съдържаше обвинение към качествата на вещите лица. Напротив – именно принципът на случайния подбор е тук, за да засили презумпцията, че всеки експерт, фигуриращ в дадения списък на вещи лица, е равен по стойност и по качества на останалите. Затова те са взаимозаменяеми и могат да се да се избират на принципа на случайния подбор. Точно обратното – моето изказване поддържа тезата, че те трябва да бъдат третирани равностойно, че всички са презюмирани компетентни до доказване на противното, а не органът да преценява – този става, този не става, дай сега този ще изберем, защото той е по-добър или той дава по-угодни за нашата теза експертизи. Благодаря.

а това е все по-налагащо се изискване за бързина в процеса, едно вещо лице, когато е избрано на случаен подбор, по някой път може да бъде толкова затрупан с експертизи, че в продължение на няколко месеца

по-специфични експертизи, така че само разпределянето чрез компютър, по някой път може да предизвика неразумно забавяне на изготвянето на една експертиза, ако е единична. Да не говорим вече когато е тройна, петорна и т.н. Желаещи за трета реплика? Господин Стоилов, заповядайте. Господин Анастасов, може би примерът, който дадохте с вещо лице от Видин до Ямбол, практически съществува, но той съществува поради това, че председателят на някой Окръжен съд не е съставил по най-добрия начин списъка на вещите лица, защото предложенията се отправят именно до председателя на съответния Окръжен или Административен съд. Тези предложения обикновено са повече на брой от необходимите да бъдат включени в списъка. Той не е задължен да включи всички предложения, които са направени, и спокойно може да се ориентира да включи преимуществено лица, които живеят на територията на съответния съдебен район, където ще се гледат делата, или да подбере, освен тях, най-добрите специалисти от гледна точка на техните качества и най-накрая, ако това лице е приело да изготвя множество експертизи и не е спазило възложените срокове, има начин да бъде санкционирано в рамките на процеса или впоследствие да се иска неговото изваждане от списъка. Практически тези проблеми съществуват, но тази дейност трябва да се регулира от председателите в момента, когато те формират списъците, а не да се използва този реален проблем, за да се изключи принципът на случайния подбор. Тогава много по-малко ще бъдат и злоупотребите, и затрудненията, които сега възникват в съдебната практика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Дуплика желаете ли, господин Анастасов? Не. Министър Попова поиска думата. Заповядайте, госпожо Попова. Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители! Проблемът, който третираме и разискваме в момента, е изключително важен, защото добро правораздаване не става както без правна помощ и без участие на адвокатите и на защитниците в залата, така и без вещите лица, защото те притежават необходимите специални знания, които съдията и прокурорът няма как да притежават – те са учили за нещо друго. Обективното, предвидимо, справедливо и професионално правосъдие изисква помощта на тези лица, за да може един казус, едно дело да бъде решено по най-добрия начин. Когато подготвяхме проекта и работихме върху проблема за вещите лица, нямаше съд и прокуратура в страната, които да не казаха, че желаят принципът на случаен подбор на вещите лица да бъде променен в закона, защото това пречи. Никой от колегите не каза преимуществено, че това му пречи заради бързина. Споменаха се, разбира се, мотиви и за това, че има вещи лица, които са затрупани с много експертизи от много време, от много години, и това може би ще доведе до забавяне на съдопроизводството. Какво обаче е важно да се знае? На първо място, качеството на делото, качеството на експертизата. Коя експертиза ще бъде по-добра, ако в в графата, в която са посочени примерно офталмолозите, на случаен принцип подберем очен лекар, който се занимава с дадена подспециалност, която ни е необходима, за да изследва точно необходимо нещо, което имаме нужда да разберем по делото, или на случаен принцип се падне един също така офталмолог, който обаче няма допълнителна квалификация точно по този проблем, който ни интересува.

получават документи от тези наши български специалисти, в които хората предоставят различни документи за преминати курсове, специализации, магистратури, допълнителни обучения в страната и в чужбина по различни подспециалности в рамките на тази специалност, която те притежават. Тук, в залата, има лекари. Тогава аз питам, уважаеми народни представители: как на случаен принцип аз ще подбера точно този лекар лекар или точно този специалист от друга специалност, който да ми даде необходимата най-добра професионална експертиза, за да ми помогне по най-добрия начин професионално да си реша делото? Защото има по вътрешни болести, ама колко са тези вътрешни болести? Хората специализират в едно поднаправление в тази специалност и аз искам точно определен лекар да дойде и да ми даде заключение, което ме интересува по това дело. Дотук спирам с подспециалностите, с набора от документи, които проверява съдията, и от които за съжаление не може да се възползва благодарение на този доведен до абсурд случаен подбор при избора на вещи лица, както впрочем и доведен до абсурд случаен подбор за разпределение на делата, а не в рамките на съответния отдел, който специализира примерно разследване на определен вид престъпност.

доста поражения на съдебната система като цяло. Затова ние сме откликнали в работната група на колегите – съдии и прокурори, и сме предложили случайният принцип на подбор на вещите лица да отпадне. Що се отнася до въпроса, който се третира тук – че

когато изпълнявам служебните си задължения, никога не изхождам от основния пункт, че някой злоупотребява и не изпълнява задълженията си правомерно и с грижата на добър професионалист. Изключено е! Докато така разсъждаваме, нещата няма да се подобрят в която и да е сфера на обществения живот в нашата страна. Доколкото съмненията ви

представлява само една фаза, в която се подготвят обвиненията. Това е подготвителна фаза. Работата на досъдебното производство се третира така по Наказателно-процесуалния кодекс, и то не този, който ние поправихме преди няколко месеца, за да изглежда европейски, а този, който беше написан доста преди това. Значи централната фаза на правораздаването е съдебната фаза. Там могат да бъдат подбрани и други вещи лица, но не на случайния подбор. Единичните експертизи могат да станат тройни,

зала е централната фаза! Там е мястото, където се разгръща съдебният процес, където стават дебатите и където се решават въпросите за вина и отговорност. Така че случайният подбор, уважаеми народни представители, е вреден

лица. Какво направихме? Определихме си следователите, определихме си кои ще са прокурорите, определихме кои ще са съдиите. Софийския общински съвет ще си избере съдебните заседатели. Сега си определихме и вещите лица. Е, не прекрачваме ли границите на нормалното?! Защо да не се ползват вещи лица от съдилищата – примерно от апелативните съдилища, от Градския съд в София? Защо този специализиран съд

– ще караме по него. В противен случай има опасност от субективно правосъдие. Благодаря.

радвам се, че при подготовката на този законопроект Вие сте се допитали до всички съдилища, прокуратури и т.н., взели сте техните мнения, техните желания и предпочитания. Само че Законът Законът за здравето, освен да създаде максимално добри условия за работа на лекарите, все пак по някакъв начин трябва да защитава и основните права на пациентите. лично все се надявам, че Законът за съдебната власт освен в угода на магистратите, освен в угода на органите на съдебната власт за тяхното по-удобно и по-лесно функциониране, все пак трябва да съдържа и достатъчно гаранции за правата на гражданите, които в определени моменти биха били ищци, в определени моменти биха били подсъдими, обвиняеми, заподозрени и т.н., и т.н. Невинаги според мен ние трябва в максимална степен да се стремим да улесняваме колкото се може повече магистратите тогава, когато залитне в крайна посока, която по някакъв начин поставя под заплаха гаранциите за спазване правата на гражданите в различните им качества, когато те се явяват пред правосъдието. ми се, че точно тази ваша инициатива за премахване на случайния подбор, комбинирана с това, което каза и професорът – създаването на тези специализирани съдилища, прокуратури и т.н., крие сериозни опасности именно за избирателност, избирателност по отношение и на подбора на вещите лица, и специално от органите на досъдебното производство. Споделям Вашето становище, че ние трябва да вярваме и според мен има презумпция за добросъвестност на всички магистрати, но тази презумпция не е абсолютна. Затова законодателството трябва да съдържа гаранции, дори за хипотетичната възможност някой магистрат или вещо лице да бъде недобросъвестно, включително и тогава, когато премахваме именно подобни гаранции – като принципа на случайния подбор.

стига да има какво ново да ни кажете. Съмнявате ли се, госпожо председател?! Аз изнасям лекции за вещите лица и на вещите лица чета лекции, така че има какво да говоря тук много. Искам прегласуване, уважаеми народни представители! Нека нещо, което вие създавате, още отначало да не е под съмнението на един политически съд. Този специализиран съд ще има около сто дела годишно. Защо ви трябва да правите отделни списъци на вещите лица? Използвайте списъците на Софийския градски съд и на Софийския апелативен съд. Поне веднъж

на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 158, който получава съответно нова номерация в доклада.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 165 с неговата нова номерация.

няма. Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

със съответната нова номерация и Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 162 по вносител с нова номерация и наименованието на Преходни и заключителни разпоредби.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става параграф със съответната нова номерация. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Бисеров, Корнезов, Казак и Метин за отпадане на § 163 по вносител, които не са подкрепени от

двумесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава ръководителите на специализираните съдилища и прокуратури. (2) В 4-месечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава съдиите, прокурорите и следователите в специализираните съдилища и прокуратури.” Изказвания? Няма. Гласуваме предложенията на Бисеров, Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя.

предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за § 164 по вносител в новата му редакция по доклада на комисията и съответната му номерация.

Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Тези текстове, които току-що гласувахме и които вие подкрепихте, изглеждат чисто процедурни от гледна точка на сроковете, в които ще бъдат назначени ръководителите и съдиите в специализираните наказателни съдилища. Но след малко, когато започне да се гласува промяната в Наказателно-процесуалния кодекс, там ще определите подсъдността на тези съдилища. Забележете какъв ще бъде най-вероятният първоначален ефект от сформирането на това специално правосъдие. Защото, ако допуснем, че закона влезе в сила към края на годината, то само четири месеца ще са необходими за окомплектоването на персоналния състав на тези съдилища. Все още не знаем реалното време, в което те ще започнат да правораздават, което означава, че то няма да бъде някъде около средата на тази година. Да допуснем, че досъдебното производство се развива твърде динамично, органите на МВР работят упорито, прокуратурата работи и още в първите месеци на годината са налице редица дела, които попадат в предметния обхват на специализирания наказателен съд. Досега те можеха да се гледат по общия ред от съответните окръжни съдилища, но сега те няма да могат да се гледат от тях, тъй като по предметната, по родовата подсъдност те са подсъдни на новия съд. В резултат на това, което току-що приехте, вие най-вероятно осигурихте допълнително забавяне на правосъдието и забавяне на разглеждането на делата на организираната престъпност. Ето това ще бъде първоначалния ефект, преди да настъпят благотворните резултати, за които вие говорите тук. Затова аз гласувах „против” този текст. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов. Господин Ципов.

който става § 123: „§ 123. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон председателите на специализираните съдилища и ръководителите на специализираните прокуратури назначават съдебните и прокурорските помощници и служителите в съдебната администрация.” на гласуване предложението на Бисеров, Корнезов, Казак и Метин, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на комисията за редакцията, подкрепила по принцип § 166 по вносител с нов номер 123.

Няма. Гласуваме предложенията на Бисеров, Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя.

КБ.) По този текст няма направени предложения и на основание чл. 74, ал. 2 няма как да пусна изказване по този ред. Между първо и второ гласуване няма предложения.

Разбирам, че бързаме, обаче, уважаема госпожо председател, това, че няма внесени писмени предложения, не отнема правото на народните представители да се изказват по всеки един параграф,

На второ четене народните представители имат право да се изказват до 5 минути по всеки един параграф или група от параграфи тогава, когато се поставят заедно на гласуване.

Господин Корнезов днес цитира едно тълкувателно решение на Конституционния съд, което е красноречиво в това отношение, за предсрочното прекратяване на мандати. Искам да ви обърна внимание за това. Благодаря.

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема правилата по § 12 и § 87.” Уважаема госпожо председател, за протокола, ако има някакво разместване в параграфите и това засяга тези наредби по съответните параграфи, моля да бъде отразен правилният параграф. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще бъде съобразено при изготвяне на финалните текстове. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Четин Казак и Митхат Метин, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Анастас Анастасов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 174 да бъде отхвърлен.

госпожо министър, уважаеми народни представители! Смятам, че е по-добре в § 125 да остане само ал. 1, която да бъде единствена, ал. 2 да отпадне. Става дума за предвиденото изключение, защото по ал. 1 правилно се посочва, че насрочените до влизането в сила на закона конкурси за магистрати, както и за избор на административни ръководители, ще се довършат по досегашния ред, а само по отношение на конкурсите за заместници на административния ръководител те се прекратяват. Вярно е, че сега се предвижда заместниците, както водихме вече дискусията, да се избират само по предложение на административния ръководител, но след като широко се прокламира конкурсното начало, смятам, че поне за вече обявените, а на много места и напреднали конкурси, трябва процедурата да бъде завършена по досегашния ред. Това даже допълнително би повишило капацитета на съдебната власт и авторитета на лицата, които могат да бъдат избрани. Предлагам да не се въвежда единствено изключението по ал. 2 и предложението ми е тя да отпадне. Други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на ал. 2 в § 125 по доклада на комисията

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя на § 173 в редакцията по доклада на комисията и новата му номерация.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 186 по вносител.

прекратете гласуването.

Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Не се изказах, тъй като това гласуване е едно ехо на вече приетото решение по чл. 195, в което тихомълком отпадна едно от изискванията към магистратите, което беше инициатива на вносителя – на Министерския съвет, а именно всеки съдия, прокурор и следовател, както и членовете на Висшия съдебен съвет да подават пред Висшия съдебен съвет всяка година за всички свои дейности и членство в организации, в юридически лица с нестопанска цел и в други граждански проекти по утвърден от Висшия съдебен съвет образец. Тук ставаше дума и за участието им в различни тайни общества – нещо, което би могло да ги постави в зависимост, като се има предвид, че практически немалка част от магистратите имат съпричастност или принадлежност към подобни структури във време, когато се говори за пълна публичност и да се извадят наяве старите зависимости към Държавна сигурност, ние формираме нов кръг от зависимости, който обаче остава таен, забележете, и неслучайно, защото това са именно по-силните актуални зависимости, които вероятно карат и част от народните представители да влязат в този кръг на тайни отношения и зависимости. Затова гласувах против този параграф и даже очаквах вносителят на това предложение да бъде много по-категоричен в неговото отстояване и в комисията, и в пленарната зала, а да не се окаже, че то без специални дискусии и без някакви аргументи изведнъж е отпаднало от текста на законопроекта.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 175 да бъде отхвърлен.

Уважаема госпожо председател, текстът гласи, че в тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет освобождава от длъжност заварените съдии, прокурори и следователи, навършили 65 години. Колко години да навършат, че да ги освободят?! Пишете 165, но да ги освободят, след определени години! Защо го махате това нещо? До колко да работят? Може ли някой да обясни тук какво правите в момента? Коя е нуждата, поради която няма да бъдат освободени? Ето и министъра го няма. Това са странни неща! Махнахте декларацията, сега… Променете го, кажете – до колко да бъдат освободени – 65, 67? Аз мисля, че това е абсурдно! Нали искате да се обновява системата, как ще се обнови тази система?! Аз съм категорично против предложението на комисията и призовавам народните представители да подкрепят текста на вносителя.

госпожо председател. Госпожо министър и господин Костов, който взехте отношение! Въпросът е конституционен.

Следователно по силата на Конституцията, а тя има пряко действие, както знаете, с навършването на 65 години и нито ден повече

но не може така – хоп, още на същия ден да си излезе. Въпросът обаче е до организация! След като Конституцията е казала, че след навършването на 65 години нямаш право да бъдеш магистрат – край, точка!

Господин Корнезов, именно от Вашето изказване ми стана ясно защо се предлага отхвърлянето на § 175. Безсмислено е да се повтаря нормата на Конституцията, която има пряко действие. ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, встрани

Уважаеми господин Корнезов, аз приемам Вашето основание, то е така! Но ако прочетем внимателно какво е направил вносителят, той е уредил две неща: как и кога да стане. Този текст има пряко действие, но Вие сам казвате: в момента има навършени 65 години.

Предложете текст сега в репликата, но да е ясно, че ги освобождава именно Висшият съдебен съвет, че не се чакат техните оставки и т.н. Втора реплика? Няма. Дуплика, господин Корнезов? Няма да ползвате. Господин Казак, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В предходен параграф по отношение на чл. 165 ние отхвърлихме предложението на вносителя за автоматичното и безапелационно освобождаване начаса, на магистратите, които са навършили 65-годишна възраст. Струва ми се, че

на тези магистрати да предприемат необходимите действия, да подготвят необходимите документи за своето пенсиониране, ако могат, ако имат неприключени дела, да се опитат да ги приключат,

този 3-месечен срок е добър буфер именно за това тези магистрати, които направят възрастта, да предприемат необходимите действия и да се подготвят, за да може наистина Конституцията да бъде изпълнена. Благодаря. Съжалявам, че ще взема думата, но действащият текст на чл. 165 в настоящата му редакция казва: „Съдия, прокурор и следовател се освобождава от длъжност при навършване на 65-годишна възраст, подаване на оставка” и т.н. Предложението на вносителя в § 45 за промени в чл. 165 действащият в момента – са отхвърлени, не са приети от нас. Това означава, че към този момент е в сила пълната редакция на чл. 165 от Закона за съдебната власт, където е уреден този въпрос. Това именно налага вносителят на предложението, което обсъждаме в момента, да се откаже от дублирането на текст, който съществува в действащото ни право. Има компетентен орган, има общи правила. Ясно е, че няма как да освободим онзи, който има компетентност. Заповядайте, господин Миков.

оправил нещата.” Това е пряко произтичащо от закона задължение. След като в маса закони предписваме като луди едни и същи неща по пет пъти, последен пример – Изборният кодекс,

Госпожа Попова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, мисля си, че въпреки изричния текст на чл. 161 в Закона за съдебната власт, в § 175, който сега гледаме, ако направим редакцията: „Навършилите 65 години магистрати се освобождават от Висшия съдебен съвет”, няма да бъде излишно.

магистрати над 65 години да продължават да нарушават Конституцията въпреки нейното пряко действие.

Уважаема госпожо председател, госпожо министър, колеги! Мотивите на комисията, за да отхвърли текста на вносителя така, както е предложен, са в две посоки. Първо, стана ясно вече на всички, че има конституционна разпоредба, която е императивна и според която магистратите не могат да продължат да вършат своята работа след 65-годишна възраст. На второ място, има законова разпоредба – препратка от Конституцията, в Закона за съдебната власт, от която става ясно, че Висшият съдебен съвет е органът, който трябва да ги освободи. Апропо, даже и да няма такава препратка, естествено е, че Висшият съдебен съвет е органът, който назначава и освобождава магистратите. Този текст в Преходните разпоредби указва и задължава Висшият съдебен съвет да извърши едно еднократно действие в тримесечен срок, считан от влизане в сила на закона, той да освободи съдиите, които са навършили 65 години. Е, добре, аз питам – след като изтече този 3-месечен срок,

основание ли ще бъде ние през три месеца да му разписваме някаква преходна разпоредба той да освобождава навършилите 65-годишна възраст магистрати? Ето затова комисията, изхождайки от тези съображения, не е възприела този текст. Защото има механизми и Висшият съдебен съвет е длъжен да си свърши работата, без с преходна разпоредба да му се дават разни срокове за това. А що се отнася до декларацията, която отпадна от текста на вносителя – Министерство на правосъдието, длъжна съм да кажа, че когато ние разглеждахме и гласувахме тази декларация, на никой даже не му мина през ума, че ние говорим за разни тайни общества и обвързаност на магистратите с такива тайни общества. Ние, като един колективен орган, решихме, че става въпрос за дублиране на функциите на тази декларация с декларацията, която се подава по Закона за конфликт на интереси.

Проблемът е, че с отхвърлянето и на двата параграфа – и по чл. 165, ние фактически оставяме досегашната разпоредба на чл. 165, по силата на която обаче Висшият съдебен съвет явно е допуснал неправомерни практики магистрати, навършили доста отдавна 65-годишна възраст, много месеци наред продължават да бъдат на длъжности. И ако

и той може да продължи тази неправомерна своя практика. Затова след като по основния текст на чл. 165 не сме намерили някаква по-удачна редакция, с която да задължим Висшия съдебен съвет да изпълни Конституцията, то поне тук да дадем ясен сигнал, че оттук нататък законодателят не може да толерира безконечното удължаване отвъд конституционното изискване за навършване на 65-годишна възраст. Има някакви общочовешки приети срокове на толеранс – не повече от три месеца. Но оттам нататък това ще бъде като знак. Нищо, че е еднократен акт,

Това е лош атестат. Вижте, ще ви кажа следното. Българинът не пише завещания и българинът винаги се изненадва, когато навърши годините за пенсия. Ние посрещаме големите, важните неща в живота неподготвени. Ще трябва да признаете това. Едно голямо мнозинство го посреща неподготвено. И започваме да се тюхкаме, и започваме да искаме някакви изключения и някакви продължения просто защото не сме приключили своя трудов, житейски път. Така ли е? Така ли е? Трябва да има орган, трябва да има някой, който да е отговорен, който да подсети, който да каже: вие излизате в пенсия, навършвате еди-кога си годините, имате толкова дела, трябва да ги приключите. Иначе ще има някакви санкции и пр. Трябва някой да упражни власт по отношение на приключването на трудовоправни отношения, които българите по принцип не са съгласни сами да уредят. Това е целият проблем. Кажете ми колко души познавате, написали завещание? Колко души са излезли в деня, в който са навършили пенсионни години? Аз познавам само баща ми. баща ми. Тези неща се уреждат, възлагат се на някой, търси му се отговорност. Вие казвате: какво ще стане след три месеца? След три месеца Висшият съдебен съвет е в нарушение. Това става. Значи трябва да бъде задължен да го изпълни. Иначе е безлична форма – освобождават се, няма право, отиват си… Да, отиват си. Само че кой го изпълнява това нещо? Не създавате организация. Това е целият проблем. Законът трябва да създава организация. Прав е вносителят. Чуйте министъра и гласувайте за този текст. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?

изказвания. Министърът ни призова да подкрепим § 175. В тази насока бяха и мнозинството от изказванията. Комисията ни призовава обратното. Подлагам на гласуване предложението на комисията, която предлага § 175 да бъде отхвърлен.

Господин Янев, заповядайте – прегласуване.

126 по доклада, който получава нова номерация, както докладчикът ни информира.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на параграфи 179

прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Четин Казак и Митхат Метин, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова - § 180 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 180 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

вносителя във връзка с Инспектората към министъра на правосъдието, оттеглям и тук моето предложение за отпадане на § 181 и призовавам да подкрепите текста на вносителя за § 181. Подлагам на гласуване § 181, както е по вносител, с нова номерация по доклада.

Предложение на народния представител Христо Бисеров за създаване на нов § 182а: „В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се правят следните изменения и допълнения:

3 : „(3) Обезпечението и предварителното изпълнение на публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, се извършват от държавен съдебен изпълнител”. 3. В чл. 210 ал.3 става ал.4. 4. ал.4. 4. В чл. 220 се създава нова ал. 3 : „(3) Публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, които не са платени в срок, се изпращат на държавния съдебен изпълнител към съответния районен съд по постоянен адрес на физическото лице длъжник

или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител или държавния съдебен изпълнител, който ги е извършил. Жалбата се подава в 7 дневен срок от извършването на действието, ако лицето е присъствало или е било уведомено за извършването му, а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица

Предложение на Христо Бисеров – § 184 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 184, който става § 135 по доклад, но трябва да бъде преномериран съответно: „§ 135. В Закона за Сметната палата

Подлагам на гласуване предложението на Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 113, който получава нова номерация

Уважаеми колеги, моето предложение в тази посока е свързано с един изключително практичен въпрос. На 1 януари 2010 г. изтече мандатът на съдебните заседатели, който е 5-годишен. Законът не предвиждаше удължаване на мандатите до приключване на делата, в които участват тези съдебни заседатели в съответната инстанция. Това породи в практиката изключително много напрежение, бих казала, особено по наказателни процеси, които са свързани със събиране на много доказателства, разпит на свидетели и т.н. Аз мога да кажа, че във висящо състояние поне на мен лично са ми известни три процеса, в които са разпитани по над 100 души във всеки един процес, пръснати в цяла Европа. Тези процеси са свързани с трафик на хора и ако трябва да се започне отначало събирането на доказателства по тях, не се зачете мандатът на тези съдебни заседатели, които до момента са участвали, това означава практически тези процеси да бъдат обречени на неуспех срещу съответните подсъдими, срещу които се водят. кажа, че надали някой ще бъде в състояние да събере толкова много свидетели на едно място. Изходът от тази ситуация, за която без съмнение има вина и самата организация на съдилищата към този момент, е тук, според мен, да има предимство успешното приключване на процесите, а не критиката към съответните магистрати. Аз предлагам да придадем обратно действие на тази норма, за да може успешно да приключат тези наказателни процеси.

Госпожо председател, на вчерашното заседание тук, в пленарната зала, беше приета промяна на чл. 69

Да, това, което сме приели, е: „В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения: Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „който започва да тече от датата на полагане на клетвата по чл. 70”. (2) Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, мандатът им продължава до приключване на делото в съответната съдебна инстанция.” инстанция.” Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Юлиана Колева, което комисията не подкрепя.

Направете формалното искане от място, госпожо Колева. Уважаеми колеги, поисках прегласуване, тъй като от мненията, които чух в залата, установих, че има някакво объркване – колегите гласуват против решението на комисията, а не против предложението. Затова моля за прегласуване.

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията което не подкрепя госпожа Колева, но след като сме направили промени в редакцията на чл. 69, нейното становище, с което тя ни убеди, е, че нейният текст би трябвало да бъде подкрепен, което означава, че сме против комисията. (Смях.) Подлагам на гласуване предложението на комисията.

Уважаема госпожо председател, с оглед на подкрепеното предложение на колежката Колева, Ви предлагам в § 187 да се запише:

тъй като по § 187 има предложение на народния представител Любен Корнезов за отпадане, което не се подкрепя, тъй като приехме решение, обратно на предложението на комисията, аз предлагам в следващите 10 минути, в които пленарната зала ще почива, писмено да направите предложенията, след като имате възможност да да прецизирате текстовете, защото това наистина е много важно. Да не объркаме работата на последния параграф. Процедура.

почивката, която давате в момента, да продължи до момента, в който не дойде господин Цветанов, и да продължим с изслушването на Цветан Цветанов. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Тъй като тук чувам вопли най-различни – вижте, не е нормално с министър Цветанов да се срещнем в 10 часа вечерта. В 10 часа вечерта обикновено са „Господари на ефира”, той сигурно и там ще участва. Но мястото, на което трябва да се среща с депутати, е парламентът и времето, когато трябва да го прави, е в работно време, така че не можем да отлагаме до някакъв друг час срещата си с Цветанов. В 10 вечерта хората се срещат с жените си и с любовниците си, не с министрите – това не е нормално. 30 минути почивка, минути почивка, след което ще бъдем в залата. Надявам се дотогава министър Цветанов да е тук и да започнем с него.